Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната ни програма за работа на Народното събрание следната точка: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба. Вносител е Министерският съвет

Съобщения: - На 6 декември 2017 г. на Народното събрание е предоставено, разработено и прието от Икономическия и социален съвет становище на тема: „Потенциални, социални, икономически и екологични потребителски ефекти от всеобщото икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави–членки, от друга страна“. Материалът е предоставен на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по правни въпроси, Комисията по околна среда и води и Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Народното събрание. - От Националния статистически институт е постъпила информация за брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2017 г.: „Производителност на труда, заети лица и отработено време за третото тримесечие на 2017 г.“.

гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба. № 702-01-16, внесен от Министерския съвет на 18 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 13 октомври 2017 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Колеги, моля да заемете места си и да осигурим тишина в залата! Има ли изказвания по наименованието на Закона? Не виждам.

точка 5 се изменя така: „5. за чуждестранните граждани – еквивалентен на свидетелството за съдимост документ, издаден от държавата на постоянно пребиваване на лицето, а за българските граждани

17а. (1) За издаване на лиценз, сертификат за получател и удостоверение за регистрация Междуведомственият съвет осигурява по служебен път информация от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми задължения на лицата по чл. 14, чл. 15, чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 и 2. и 2. (2) Обстоятелствата относно съдимостта на лицата по чл. 14, 15, 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, кандидатстващи за лиценз, сертификат за получател и удостоверение, се установяват служебно. За чуждестранните граждани се изисква да се предостави еквивалентен на свидетелство за съдимост документ, издаден от държавата на постоянно пребиваване на лицето.“ (Шум и реплики.) Изказвания по § 9? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя и направената редакция, които Комисията подкрепя. Гласували

накрая се добавя „или лицето по чл. 5, т. 1 не отговаря на изискванията за надеждност и икономическа стабилност“.“ Изказвания по § 7? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя и направената редакция, която Комисията подкрепя.

5-7, 9-10, 13 и 14“ и се създава изречение трето, четвърто и пето: „Лицата не трябва да имат ликвидни и изискуеми задължения,

За чуждестранните граждани се изисква да се предостави еквивалентен на свидетелство за съдимост документ, издаден от държавата на постоянно пребиваване на лицето.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. В чл. 39 накрая се добавя „лицето по чл. 37

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 1.

така: „(2) Регистрираното лице е длъжно да представи в Министерството на икономиката, не по-късно от 60 дни от подаване на заявлението по ал. 1, изискуемите документи по чл. 14, свързани с настъпилата промяна, и документ за платена такса по чл. 71, ал. 1.” 3. В ал. 4 се създава изречение „Вписването на изменение в регистъра и издаване на актуално удостоверение за регистрация се извършва само в случаите на промяна на данните, вписани в регистъра съгласно чл. 44, ал. 2 или в издадено удостоверение за регистрация.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

против и въздържали се няма. Предложението е прието ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КЪНЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, което Комисията подкрепя. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10. Неприключилите към датата на влизането в сила на този закон производства по издаване на лицензи, сертификати за получател и удостоверения за регистрация се довършват по новия ред.“

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, взимам думата, за да изразя моето мнение по гласувания днес Закон. последните години България бележи значителен ръст в производството на въоръжение, техника, стоки с двойна употреба. Повечето от фирмите и заводите са с изпълнен капацитет до 2019 – 2020 г. От срещите и разговорите, които съм имал с хората от бранша, с новите кандидати, те се радват, че такъв Закон се приема в българския парламент. Аз съм доволен, че и опозиция, и управляващи сме единни в това да дадем възможност за намаляване на административната тежест и желаещите да работят при един по-облекчен режим, да могат да получават съответните разрешения и да успяват в своята дейност. Би ми се искало и в бъдеще по-често ние да сме така единни, както бяхме тези два дни, в които Петър Кънев докладваше, и го поздравявам. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Панчев. Дали има реплики на изказването на господин Панчев? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя и направената редакция, която Комисията подкрепя. Гласували

Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване § 11, който Комисията подкрепя.

Колеги, от името на ръководството на нашата Комисия искам да Ви благодаря за изключително активното участие тези два дни в петте закона, които нашата Комисия Ви представи. Благодаря Ви. Декларация от името на група – господин Велчев, заповядайте. После процедурата, заявена от госпожа Ангелова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди да започна с декларацията, искам да честитя от името на ГЕРБ на всички студенти – настоящи и бивши, и на техните преподаватели, и да им пожелая много успехи в тяхното поприще! Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! На 10 декември светът отбелязва Международния ден на правата на човека. На този ден през 1948 г. Общото събрание на ООН приема всеобща Декларация за правата на човека, която е първият международен акт с фундаментално значение в областта на правата на човека. Тя поставя начало на нова концепция за международното право, с акцент върху човешките права. В нея за първи път са записани на световно ниво права, чиито носител е отделната личност. Необходимостта от такъв документ, който да посочва основните човешки права, се усеща най-силно след разкриването на престъпленията срещу човечеството, извършени от нацистите по време на Втората световна война. Още в преамбюла на декларацията държавите членки заявяват своята решимост да издигнат зачитането на правата на човека до най-високо ниво, защото това е най-сигурният път да се избегнат последващи войни и агресия на международната сцена. Целта на Декларацията е да се осигури обща мярка за правата на човека и основните свободи и да служи като стандарт, към чието реализиране трябва да се стремят всички народи и държави. Всеобщата декларация за правата на човека полага защитата на тези права извън контекста на националната държава и ги превръща в универсална ценност – правото на живот и отхвърлянето на робството, индивидуалните политически и граждански права, свободата на религията, убежденията и изразяването, социалните, икономическите и културните права. Равенството на всички и спазването на човешките права допринасят за баланса в обществото. Тяхното гарантиране е не само етично оправдано, а е действителен залог за мир и благополучие. Критерий е за стабилна демокрация и като законови гаранции от страна на държавата, и като възможности за отстояване на тези права от страна на членовете на обществото. В този смисъл не може да съществува гражданско общество, ако не е гарантирана автономността и само ценността на човешката личност. Въпросът за човешките права заема важно място в дневния ред на всички страни и днес е особено необходимо да подчертаем ролята и значението на първия документ за защита на правата на човека, който по-късно става основа на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Човешките права, демокрацията и върховенството на закона са основни ценности на Европейския съюз. В приетата през 1991 г. Конституция на Република България се залагат най-важните най-важните европейски стандарти в областта на защитата на правата на гражданите. България е ратифицирала и всички основни международни конвенции, свързани с човешките права и свободи. Като страна – членка на Европейския съюз, държавната политика на Република България в сферата на правата на човека е насочена към осигуряване на равенството на всички български граждани, независимо от етническата им принадлежност, вероизповедание или социална ориентираност, равни права и възможности на жени и мъже, защита на правата на детето и уязвимите групи в българското общество, продължаване на процесите по интеграция на ромското население и активното му включване в обществения живот. Защитата и спазването на човешките права е и трябва да бъде споделена грижа и отговорност не само на всички нива на управление, но и на всички граждани. Това налага познаването и зачитането на правата, гарантирани от нашата Конституция и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. активно се противопоставя на ксенофобията, расовата дискриминация, религиозната нетърпимост, езика на омразата и други съвременни форми на дискриминация. Няма нищо по-опасно за едно общество, особено днес, от нетолерантността и нетърпимостта, от омразата към различно мислещите хора, към различните етноси, религии и култури. След броени седмици поемаме кормилото на европредседателството – един добър шанс да покажем и на Европа, че България като част от Балканите не е бурето с барут, а е пример за толерантност. В продължение на много години у нас българи, турци, роми, арменци, евреи съжителстват в мир и разбирателство. Между различните вероизповедания съществува уважение и приемане на богатото разнообразие на култури и традиции, като всяка една религия обогатява обществото ни по неповторим начин. Уважаеми дами и господа, днешният ден насочва вниманието към значимостта и непреходността на универсалните принципи, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека – човешко достойнство, свобода, равенство и братство. Водени от убеждението, че „Съединението прави силата“ –

Благодаря, госпожо Председател. Моля за процедура за удължаване на срока с още три седмици, на максималния, на Законопроекта за платежните услуги и платежните системи.